Има кворум, откривам заседанието. На основание чл. 50, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви предлагам да включим като втора точка за Програмата днес изслушване на министър председателя Огнян Герджиков – има постъпило такова искане. „На основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министър-председателя Огнян Герджиков относно извършените кадрови промени в рамките на управлението на служебното правителство по отношение на освобождаване и назначаване на областни управители, на членове на управителни съвети и управители в търговските дружества с държавно участие, както и по отношение на директори

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изслушването да се включи като точка първа от Програмата на Народното събрание като допълнителна точка за 21 април 2017 г.“ Аз обаче Ви предлагам това да бъде точка втора, за да се спази последователността на постъпване на исканията за изслушване. Моля, гласувайте.

Гласували 207 народни представители: за 199, против 1, въздържали се 7. Предложението е прието и точката ще бъде включена като точка втора от днешния дневен ред. вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на формирования от Въоръжените сили на Република България за участие в многонационално учение в Румъния. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. След избиране на постоянни комисии на Народното събрание уведомлението ще бъде предоставено на съответната ресорна комисия, съгласно установената парламентарна практика.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, правя процедурно предложение поради високата обществена значимост и важност, засягащи живота и здравето на хиляди българи, точка първа от днешната програма да бъде пряко излъчвана по Българската Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение.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

като депутат от Хасковска област и от името на Парламентарната група „БСП за България“ поисках това изслушване, защото хората в град Хасково са разтревожени. Разтревожени и изплашени, дами и господа! В продължение на месеци гражданите са консумирали вода от централното водоснабдяване, която е със завишени показатели на естествен уран и алфа активност. Днес в града са поставени 16 водоноски. В болниците, в детските градини, в социалните заведения се доставя бутилирана вода. Поради спиране на две помпени станции съществува реална опасност от въвеждането на режим на водата. От 14 април водата от централното водоснабдяване на Хасково не се препоръчва да се ползва за питейни цели. Как се стигна дотук? От кога в Хасково, от кога със знанието на съответните отговорни за нашето здраве институции до крайния потребител достига вода с повишени нива на уран и алфа активност? Гражданите на Хасково разбират за опасната за тяхното здраве вода едва след като с писмо от 14 април 2017 г. Басейнова дирекция „Източно Беломорски район“ информира директора на Регионалната здравна инспекция – Хасково, и управителя на ВиК ЕОД – Хасково, за наличие на завишено съдържание на обща алфа активност и естествен уран от Помпена станция „Хасково –

В същата проба е констатирана концентрация на естествен уран 0,098 милиграма на литър при допустими нива 0,03. Басейновата дирекция в същото време препоръчва прекратяване или максимално ограничаване ползването на водата. Това са данните за направените изследвания за 2016 г. И така – шест след като са констатирани превишения на допустимите стойности на вредни вещества в питейната вода на град Хасково, е създадена междуведомствена комисия, която препоръчва водата да не се ползва за питейни цели. Гражданите на Хасково обаче питат: от кога се знае, че водата в града съдържа завишени показатели на уран и алфа частици и не са предприети никакви мерки? Да видим какви са показателите за последните три години. При взимането на проба през второто полугодие на 2015 г. в същия пункт на подземни води на Помпена станция „Хасково 1“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ отчита превишени стойности на обща алфа-активност 1,44 бекерела на литър при допустими нива 0,5, както и на уран 0,07 милиграма на литър при допустими нива 0,06. Това са направените изследвания за 2015 г. За 2014 г., дами и господа, отново на Помпена станция „Хасково 1“ Басейнова дирекция регистрира завишени нива само на алфа-активност един бекерел на литър при допустими нива 0,5. Три поредни години Министерството на околната среда и водите установява несъответствия с нормативните изисквания на качеството на водата по химичен показател алфа-активност и две поредни години се отчита завишение на урана. Какви мерки е предприело Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция на град Хасково за тези три години? Гореспоменатите изследвания са публични. В началото на всяка година те се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Нещо повече,

дава сигнал, че времето е изтекло) защо след като Министерството на здравеопазването е имало достъп до направените анализи от три поредни години не е запознало навремето обществото с рисковете при употреба на водата.

Госпожо Йончева, благодаря Ви. ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА: Благодаря Ви за вниманието. Разбирам, че тази тема не е интересна за Вас, съветвам Ви да пиете вода в Хасково

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля стриктно да се спазва процедурата по чл. 110 от Правилника. Не може ораторите от тази трибуна при тази процедура да внушават изводи по повод на изслушване. (Реплика от народния

би могъл да вземе отношение и становище по това, което изслушваните уважаеми министри ще изразят и ще представят на Вашето внимание.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

при потребителя е Министерството на здравеопазването и неговите регионални структури – 28 районни здравни инспекции. По отношение на конкретно създалата се ситуация в град Хасково Ви предоставям следната информация: На 4 април 2017 г. в РЗИ-Хасково е получено писмо от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив за установено завишено съдържание на обща алфа-активност 1,37 бекерела на литър при контролно ниво 0,1 бекерела на литър, и съдържание на обща алфа- активност и на естествен уран 0,098 милиграма на литър при максимална допустима стойност 0,03 милиграма на литър в проби

Незабавно още на 4 април по настояване на РЗИ-Хасково е извършена съвместна проверка с представители на ВИК-Хасково на цитираната Помпена станция и са взети пет броя за лабораторни анализи – една от събирателна шахта и четири от тръбни кладенци от едно до четири, които са изпратени за анализ в Националния център по радиобиология и радиационна защита. На 5 април е проведена среща между РЗИ-Хасково и управителя на ВИК, на която са обсъдени получените от Басейнова дирекция – Пловдив резултати и действията, които следва да се предприемат в защита за здравето на хората. За идентифициране на проблема са взети допълнителни проби води от останалите пет тръбни кладенеца като на 6 април април са доставени за изпитване в Националния център по радиационна защита. На 7 април по инициатива на РЗИ - Хасково е проведена среща при областния управител на Хасково в присъствието на заместник-кмета на общината, директора на РЗИ и представителя на ВИК. След обсъждане на създалата се ситуация като превантивна мярка до излизане на резултатите от взетите проби, на базата на които да се направи първоначална оценка за наличие на здравен риск на управителя на ВИК връчени предписания № 45 от 7 април 2017 г. за осигуряване на потребителите с питейна вода с качество, отговарящо на нормативните изисквания чрез намиране на адекватно техническо решение и заповед РД 032-12 от 7 2017 г. за временно спиране експлоатацията на всички тръбни кладенци на Помпена станция „Хасково 1“ като дружеството следва да информира населението за евентуалните нарушения във водоподаването. С доклад от същия ден директорът на РЗИ е уведомил министъра на здравеопазването за ситуацията и за предприетите до този момент действия.

по инициатива на министъра на здравеопазването се проведе оперативна среща, на която присъстваха експерти на министерството, областният управител на Хасково, управителят и главния инженер на ВИК - дружеството на Хасково, директори и експерти от Националния център по радиобиология и радиационна защита в София. На срещата бяха представени и обсъдени предварителните резултати от анализа на Националния център по радиобиология и радиационна защита и пробите вода, взети на 4 и 5 април от всички тръбни кладенци на Помпена станция „Хасково

Управителят на ВИК - Хасково ни информира, че дружеството вече е предприело действия за техническо осигуряване на питейна вода с необходимите качествата чрез предоставяне на вода от друга зона за водоснабдяване. При извършена на 11 април проверка от служители на РЗИ – Хасково, е установено, че водоснабдителното дружество не е изпълнило едно от предписанията на Заповед РД 032-12, в резултат на което на 19 април е издаден акт за установяване на административно нарушение. На 11 април съгласно предварителните резултати от направените химични анализи по показател естествен уран, взети на 4 и 5 април и на основание предоставените предварителните експертни становища на Националния център по радиобиология и радиационна защита, директорът на РЗИ – Хасково, разпорежда на ВИК - дружеството да бъдат спрени всички тръбни кладенци, показали несъответствие в качеството на подаваната вода. Издадено е предписание за предприемане на допълнителни мерки с цел гарантиране здравето на населението и предоставяне на допълнителна информация. Взети са проби от различни пунктове вече в районите на град Хасково, в които водоснабдяването е реорганизирано, за да се установи ефективността на предприетите мерки и качеството на подаваната вода. На 11 април на извънредно заседание, ръководството на Министерството на здравеопазването след анализ на ситуацията, по инициатива на министъра на здравеопазването се проведе среща с министъра на околна среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, на която бяха обсъдени възможностите за координирани съвместни действия за решаване на проблема. Междувременно бяха поканени и експерти на Световната здравна организация за оказване на техническа помощ на място, оценка на ситуацията и предложения за трайни решения. Със заповед от 11 април 2017 г. на тримата министри беше създадена Междуведомствена работна група за предприемане на мерки за предотвратяване на здравните рискове за населението и информиране на обществеността. същата дата Министерството на здравеопазването изпрати и прессъобщение до медиите, за да даде първоначална информация за развитието на ситуацията. С цел по-подробно информиране на обществеността на 12 април се проведе и пресконференция в Министерството на здравеопазването с участие на представители на трите министерства и Националния център по радиационна защита. На 12 април са доставени за провеждане на необходими анализи пробите за питейна вода, взети предходния ден допълнително от РЗИ – Хасково, на крана при потребителя. На база извършените проверки се издава Заповед РД-032-14 от 12 април на водоснабдителното дружество за спиране водоподаването и от тръбен кладенец 3, поради влошени органолептични качества на водата, подавана от този кладенец и съответно невъзможност за провеждане на експресно изследване по показател „естествен уран“.

„Околна среда“ и Национален център по радиационна защита, са взети следните решения. На първо място, дадени са препоръки на РЗИ – Хасково, предназначени за ВиК -оператора и община Хасково, с оглед осигуряване на вода за питейни цели за пиене и готвене в детски и учебни заведения, както и в лечебни заведения. Второ, да продължи извършването на мониторинг за проследяване на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване като пробите се изследват в Изпълнителната агенция по околна среда и Националния Трето, създадена е организация за координация на дейностите на териториалните структури на отделните компетентни ведомства по изпълнение на нормативно установените мерки, обмен на информация и предприемане на съвместни действия за предотвратяване на здравни рискове. Четвърто, във връзка с предоставените резултати от ИАОС и НЦРРЗ за констатиране в отделни пунктове при потребителя на продължаващо несъответствие по показател „естествен уран“ с нормативно установените стойности, които към момента са от 0,038 мг/л, до 0,048 мг/л, както и в съоръженията на помпена станция „Хасково 1“ и помпена станция „Хасково 2“, където данните са от 0,038 мг/л до 0,1 мг/л, е взето решение същите да бъдат спрени от експлоатация. Предвид, че питейната вода в незначителни количества се влага като суровина при производство на храни, не се предполага съществуването на здравен риск за населението и се очаква отговор от Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Междувременно на 15 април министър и заместник-министър на здравеопазването проведоха управленска и координационна среща в Хасково с областния управител, кмета, директора на РЗИ и управителя на ВиК, с цел запознаване на обстановката на място и провеждане на инструктаж относно проблемите с питейната вода, водоснабдяването и решенията на Тристранната междуведомствена работна група. На 18 април Министерството на здравеопазването публикува прессъобщение за решенията и препоръките на работната група, а на 20 април бяха изпратени писма до Центъра за оценка на риска по хранителната верига и до Националния център по обществено здраве и анализи с оглед събиране на статистически данни, с цел анализ на болестност и заболяемост от бъбречни и онкозаболявания. Към настоящия момент, с цел защита на здравето на населението, органите на държавния и здравен контрол в Хасково контролират изпълнението на всички препоръчани мерки. От тяхната компетентност питейната вода, доставяна чрез водоноски по решение на ВиК-оператора, се извършва от помпена станция – Войводово. РЗИ – Хасково, осъществява контрол и на водата, доставяна чрез водоноски, както и контрол на процеса на почистване и дезинфекция на същата. Относно междуведомствената работна група – нейната дейност е съсредоточена върху концентриране на обща база данни, анализ и вземане на координирани оперативни решения за ограничаване на здравния риск, подобряване на качеството на питейните води, анализ на резултатите от радиологичния контрол, координация на взаимодействието че времето е изтекло.) Изготвя се междинен доклад относно създадената ситуация, който ще съдържа конкретни препоръки за засилване на проверките и контрола над водоизточниците, особено в близост до закрити уранови мини, препоръки за осъществяване на допълнителен контрол върху бивши уранови мини, предложения за спешно подобряване на лабораторния капацитет на органите на държавния и здравен контрол и на другите компетентни институции, анализ на възможностите за изграждане на пречиствателни станции за елиминиране на уран в питейните води. С оглед усъвършенстване на дейността на ведомствата, имащи отношение към водите, ще бъдат направени и препоръки за актуализиране на съществуващата към момента нормативна база. Трябва да се отчете фактът, че във връзка с препоръките на СЗО по отношение на качеството на доставената за потребителите питейна вода в Република България от 2011 г. поетапно се въвеждат по-консервативни норми за показател „естествен уран“. По данни на СЗО лимитът за естествения уран се определя при консумация на вода през целия живот на човека и следователно кратковременната употреба на вода с отклонение над приетите в България норми не крие непосредствен здравен риск. Косвено потвърждение на това са и съществуващите по-високи норми от 2011 г. за показател „естествен уран“, които са до 0,06 мг/л. С промени в законодателството тази норма е изменена над два пъти по-ниска – 0,03 мг/л. Това показва, че към момента здравен риск не съществува. Оценките след получаване на окончателните резултати от изследванията ще бъдат направени достатъчно бързо и ще бъдат съобщени както на Вас, така и на обществеността. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател и министър на здравеопазването. Преди да преминем към въпросите от парламентарните групи, позволете да Ви припомня процедурните правила за изслушването, а именно това е чл. 110, ал. 2 от нашия Правилник: „(2) Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути“, което вече се случи. „Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути“, което също вече се случи. „Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на един въпрос, всеки въпрос в рамките на 2 минути към лица. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на 5 минути след задаването на всички въпроси.“

министрите, които изслушваме, са трима, след изложението от името на вносителите всяко от изслушваните лица ще информира Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути. Всяка парламентарна група има право на по 2 въпроса към всеки от изслушваните министри.

Няма. Моля, задаващите въпросите да си следят времето. Ще изключвам микрофона на втората минута, независимо докъде е стигнал задаващият въпроса. От Парламентарната група на ГЕРБ? Заповядайте, д-р Дариткова.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 населението непрекъснато да бъде водоснабдявано с качествена и добра за своите условия питейна вода. Факт е, че по Закона за водите отговорни за качествата на питейната вода са подразделенията на Министерството на здравеопазването, районните здравни инспекции. Ангажимент на народните представители е с изслушванията, които се провеждат тук, не да внушават страх и напрежение сред населението, а да изясняват коректно фактите и да се търсят решения, които да дадат възможност да се реагира на създалата се ситуация. Затова аз искам ясно да заявите: какви са качествата и съдържанието на питейните води, които РЗИ – Хасково, е изследвало при потребителя през последните три години? Защото с това, което разполагам като народен представител, изнесено в Доклада за здравето на гражданите за 2015 г., няма установени количества на уран и на алфа-активност. Това е официален документ, който е внесен в предходното Народно събрание. Така че аз искам да зная разполага ли с други данни Министерството на здравеопазването и най-важното в случая е да подчертаем отново, макар че Вие го заявихте ясно, има ли риск за здравето на гражданите? Вие дали сте създали експертна група, която да даде становище на радиолози, на радиобиолози за това създалата се ситуация води ли до конкретни увреждания на здравето на гражданите и дали се налагат някакви допълнителни мерки за това? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дариткова. Въпросът Ви е към заместник министър-председателя и министър на здравеопазването? Заповядайте за отговор, уважаеми господин заместник министър-председател.

Бих искал да отговоря съвсем конкретно като дам здравните заключения, които се правят периодично на две години специално за Хасково. Регионална здравна инспекция – Пловдив прави необходимите изследвания, подадени от РЗИ – Хасково, като за 2012 г. няма отклонения в Питейна станция № 1 за град Хасково от специфичната обемна бета-активност, обемната обща алфа-активност и концентрация на естествен уран. Мога да цитирам и точно какви са данните. Между другото го направих в своя доклад. Бих повторил, за да бъде подчертано съвсем ясно като конкретика. Ще извадя самите протоколи на Регионалната здравна инспекция. Естественият уран тогава е 0,0005 милиграма на литър, което е много под дозата, която е допустима по норматив. Следващото изследване е направено през 2014 г. Това е протоколът от Регионална здравна инспекция – Пловдив. Находката тогава е 0,001 – доста под дозата от 0,03. През 2016 г. Регионална здравна инспекция – Хасково изпраща до ВиК – Хасково искане във връзка с прилагането на Директива 2013-51 Евратом от 22 октомври 2013 г. да се определят изисквания за защита здравето на населението по отношение радиоактивни вещества, предназначена за консумация във връзка с промяна в Наредба № 9, която влиза в сила от 28 ноември 2015 г. Тогава РЗИ уведомява, че по извършения периодичен мониторинг поради алогични показатели на питейната вода от 2012-а до 2016 г. се установяват 20 зони на водоснабдяване с отклонение по показател обща алфа-активност и тези 20 зони са изрично изброени в един списък-приложение,

в онези водоизточници, които ползват – помпени станции и тръбни кладенци. В резултат на това имаме информация, че самостоятелно са започнали още на на 16 март 2014 г. подаване на проби към Националния център по радиобиология и радиационна защита, чиито резултати излязоха на 12 април и тогава ползвахме за първи път не предварителни данни от изследванията, а окончателни данни от извършени такива изследвания. В резултат на това се установи действително увеличени дози в някои от тръбните кладенци. В резултат на тази констатация взехме съответните мерки, които изброих в първоначалното си изявление. Действително ние намираме, че има здравен риск към момента, но това не може да бъде заявено по този начин днес и окончателно, трябва да минат всички онези проби, които са дадени за радиологични изследвания, а времето, което изисква това, е между два и три месеца оптимално. Така че рисковете, които се изчисляват на годишна база,

Има ли втори въпрос към някой от останалите министри от Парламентарната група на ГЕРБ? Заповядайте, уважаема госпожо Павлова.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

за здравето на населението на Хасково и следи ли се качеството на питейната вода, която се подава на населението в резултат на пробите, проверките и всичко това, което беше представено като данни към момента? От представените данни разбирам, че изследванията на питейната вода от кранчето, а не изследванията на подземните води, показват, че в момента няма риск за населението и че е осигурена необходимата необходимата вода в качества и количества, които да не създават риск за населението. Моля да потвърдите дали това е така, какви действия са предприети и как Вие като принципал на дружеството и съответно ВиК дружеството е осигурило това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова. Господин Министър, заповядайте за отговор.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

Относно действията на ВиК – Хасково хронологията на събитията е следната. На 4 април Басейнова дирекция изпраща писмо до Районна здравна инспекция – Хасково и ВиК – Хасково за констатирани завишени стойности по показатели естествен уран и обща алфа-активност при проведен през септември 2016 г. мониторинг за качеството на подземни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване в пункт „Помпена станция 1“ – Хасково. Пробите са анализирани в лабораторията към Изпълнителна агенция по околна среда, лицензирана за анализ на подземни води. На 4-и и 5 април ВиК – Хасково, съвместно с Районна здравна инспекция – Хасково незабавно вземат проби от кладенци от 1 до 9 и от събирателна шахта пред „Помпена станция 1“ – Хасково, както и от кладенец № 10, който е за „Помпена станция Болярово“. На 7 април директорът на Районна здравна инспекция – Хасково, разпорежда спиране на експлоатацията на кладенци от 1 до 9, считано от 7 април и издава предписания за провеждане на хигиенни и противоепидемични мерки. Остава да работи кладенец № 10. Във връзка с тази заповед и предписанията ВиК – Хасково, спира водоподаването, сформира работна група за намиране на техническо решение за осигуряване на питейна вода, която отговаря на показателите по Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На 11 април Районна здравна инспекция прекратява действието на Заповедта от 7 април за спиране на временната експлоатация на тръбните кладенци от 1 до 9 към „Помпена станция 1“ и издава заповед за спиране временно експлоатацията на тръбни кладенци номера 4, 5, 6 и 7. ВиК – Хасково, спира водоподаването и осигурява превключване на водоснабдяването от други три помпени станции.

Анализите са от лабораторията на Изпълнителна агенция „Околна среда“, лицензирана само за подземни води. Басейнова дирекция препоръчва да се извърши оценка на здравния риск и прекратяване или максимално ограничаване на водоизточниците с констатирани превишения на радиологични показатели и извършване на допълнителен мониторинг на кладенците в помпена станция 1 и помпена станция 2. На 18 април Националният център по радиобиология и радиационна защита изпраща писмо до Министерството на здравеопазването за резултати от анализа за определяне съдържанието на естествен уран в пробите от 11 април, взети след промяна на схемата на водоснабдяване и ограничаване на водоподаването от помпена станция 1. На 19 април Районната здравна инспекция издава заповед за спиране на кладенец с номер 10, подаващ към помпена станция –Болярово и кладенците с № 1, 2, 3 и 4 от помпена станция 2. ВиК – Хасково, изпълнява заповедта и спира подаването. Към настоящия момент в изпълнение на заповеди за спиране на експлоатация на обекти от Районната здравна инспекция – Хасково, ВиК-операторът е изключил помпена станция 1 – Хасково, помпена станция – Болярово, и помпена станция 2. ВиК-операторът през последните дни извърши реорганизация на водоснабдяването чрез изграждане на нови връзки с цел намаляване на последствията от изключването на водоизточници, осигури водоноски в съответствие с разпорежданията на Районната здравна инспекция. Населението на Хасково е уведомено да ограничи ползването на питейна вода, питейни нужди и за приготвяне на храна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Към служебния министър по околната среда и водите Ирина Костова има ли въпрос от Парламентарната група на ГЕРБ?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

Тъй като в изложението на колегите от БСП беше изведено твърдение, че има вини. Разбира се, никой не бяга от отговорност, но Вие знаете, че компетентните органи са сезирани, за да проверят дали и как служителите са изпълнили своите ангажименти – дали са оповестили своевременно и са направили публична информация, с която са разполагали. Аз искам да задам въпроса към Вас – дали сте извършили вътрешноадминистративна проверка, каква е била реакцията на служителите от Басейнова дирекция, дали има наказани дали има уволнени служители, че своевременно не са сезирали компетентните органи при установяването на резултатите от пробите, които са взели от Изпълнителна агенция по околна среда. Също, имайки предвид компетенциите на Министерството на околната среда и водите, което осъществява мониторинг върху подземните води и подземните водни тела,

рискови за здравето и не е ли Министерството на здравеопазването това, което трябва да се произнесе окончателно относно рисковете за здравето? Искам да апелирам към всички да се направи детайлна проверка, да се изясни и ясно да се каже на хората има ли риск за тяхното здраве, ясно да се оповести от Българската агенция по безопасност на храните има ли риск за продукцията, която се произвежда на територията на Хасково…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

вътрешноведомствена група, която да направи проверки какво се е случвало в уведомяването при получаването на тези резултати. Искам да проследим кога се вземат пробите и кога се оповестяват техните анализи. По принцип за тези показатели – алфа активност и уран, след това е включен радий 226, се правят анализи веднъж годишно от Министерството на околната среда и водите. и водите. Анализите обикновено траят около две седмици и се оповестяват на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда публично достояние. Тази година тези данни са били предоставени на 19 януари 2017 г. и са публично достояние. Още на 26 април 2016 г. е проведена работна среща във връзка с обсъждането на плановете за управление на речните басейни, на която са присъствали представители на област Хасково, РЗИ – Хасково, ВиК – Хасково. Така че има и публична информация за тези данни. След това в края на май месец започват устни разговори – телефонни разговори, между Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, и ВиК-операторът – Хасково, както и РЗИ – Хасково, след което вече е представено това писмо, което се цитира – 4 април 2017 г. Тъй като е известно, че в момента тече прокурорска проверка за Басейнова дирекция – Източнобеломорски район не са предприети никакви действия по отношение на уволняване на служители. Министерството на околната среда и водите по никакъв закон или подзаконов нормативен акт не уведомява компетентните органи. Това става чрез страницата на Министерството на околната среда и водите, където се публикуват всички бюлетини на всяко тримесечие. Могат да бъдат казани

Така че Министерството на околната среда и водите не може да каже за здравния риск на населението. Правят се анализите, оповестяват се, съгласно нашите наредби. Неправилно се съпоставят

Моят въпрос е съвсем кратък и съвсем ясен към д р Семерджиев: аз Ви моля колегиално тук да ни представите кога за първи път от мониторинга на питейната вода в Хасково са се появили данни, които показват повишена алфа активност и повишено количество на уран? Какви мерки са предприети от Вашия предшественик, тъй като това е станало твърде рано – данните, които ни ги представихте, аз си ги спомням, поне това чух, от септември 2016 г. И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

Тъй като това обаче са данни действително взети не при краен потребител, ние бяхме длъжни да направим собствени изследвания, собствени замервания, затова взехме проби на 4-и и 5 април 2017 г., в резултат на което предварителната информация

На кладенец № 1 са установени 0,02 милиграма на литър; на кладенец № 2 – 0,02; на кладенец № 3 е върната пробата, поради ниски органолептични качества и невъзможност за изследване, направено е след това допълнително изследване; на кладенец № 4 – 0,04, тоест вече имаме превишаване на нормата на четвъртия кладенец; на кладенец № 5 – 0,06; на кладенец №

резултатът е 0,04, което е с 0,01 превишение на максимално допустимата доза. Това ни накара, в резултат на тези предварителни резултати, да спрем ползването на питейна вода от кладенци 4, 5, 6 и 7, както и от сумарната вода в събирателната шахта. В резултат на това бяха дадени указания на ВиК – Хасково да направи алтернативно водоснабдяване, включително и малко по-късно да започне доставка на вода с водоноски в 12 пункта и да препоръчаме след това на населението да ползва вода за пиене от други източници, а не от чешма. На практика по този начин ние спазихме абсолютно всички изисквания за предпазване на населението от потенциален здравен риск, макар че на сумарна шахта имаме съвсем минимално превишаване. Между другото още веднъж искам да повторя, че при установени 0,04 милиграма на литър, старите ни данни нормативи за съдържание на естествен уран във водата, са 0,06. Тоест ние нямаме някакъв риск, но при такова превишаване сме длъжни да вземем необходимите предохранителни мерки. Тъй като това обаче са предварителни данни, със сигурност ще имаме окончателен отговор по всички въпроси, когато дойдат окончателните данни. Окончателните данни вероятно ще бъдат факт днес – на 21 април 2017 г. Очаквам като се прибера в Министерството на здравеопазването да имам доклад от Националния център по радиология и радиационна защита, за да видим какви са в действителност установените коректни дози във всеки един от кладенците, а не само вече на помпена станция 1, а и на помпена станция 2, и на „Узунджово“, и както на още над 30 места при потребител, на които са направени междувременно замервания. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател и министър на здравеопазването. Към някои от другите министри, колеги от БСП, заповядайте.

Въпросът ми е към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Уважаеми господин Министър, по предписание на официалните власти засегнатите квартали в град Хасково ще бъдат водоснабдени от други водоизточници. Страховете на хората обаче са, че тази вода ще бъде подавана по съществуващата водопреносна мрежа. Какви мерки ще бъдат предприети в краткосрочен и в дългосрочен план по този въпрос? Освен това на много от производителите на хранителни продукти в Хасково им се отказват поръчки и те търпят загуби. Какви действия ще предприеме правителството

са в квартал „Любен Каравелов“ – около 5000 души, жилищен район „Кенана“ – около 1000 души, централна градска част – 1000 души, завод „Астика“, който към месец март използва над 27 000 кубика вода. Водовземните съоръжения към помпена станция 1 включват 9 броя тръбни кладенци и събирателна шахта, а кладенец 10 подава към помпена станция „Болярово“. Живущите, които са засегнати от спиране на помпена станция 2, са около 3000 души, живущи в квартал „Червена стена“, квартал „Каменни“ и квартал „Воеводски“. Подаването на вода от други станции ще бъде направено съгласно предписанията. Надявам се здравните органи ще кажат на ВиК как да се обезопасят тръбите, по които тече новата вода. Водоноските действат в 12 пункта, така че, надявам се, опасност за населението да няма, докато трае временното аварийно положение. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Въпрос към министъра на околната среда и водите – заповядайте, господин Константинов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, дами и господа, уважаеми министри! Моят въпрос е към уважаемия министър на околната среда и водите госпожа Костова. Госпожо Костова, разполагам с данни, които мога да квалифицирам като престъпно действие и бездействие в рамките на Вашето Министерство по въпросите на замърсяването с уран. Данните са публични и ще задам своя въпрос

ч. Данните там показват, че общата алфа-активност и уранът са със значими превишения и те кумулативно се покачват всяка година. Третият факт, искам да Ви коригирам, е не от 26-и, а на 27 април, когато в Хасково, в областната администрация се е провела изключително важна среща за плановете за управление на речните басейни, която е била цветя и рози, всичко е било наред!

до протокола от 19 януари 2017 г., в който ясно се вижда, че в продължение на три години кумулативно с 40% всяка година има повишаване на нивата на алфа-активност и уран и че този проблем съществува! Моят въпрос е следният: в условията на постоянно активно превишаване на нивата на алфа-активност и естествено уран в района на Басейнова дирекция Източно-Беломорски район…

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми д-р Адемов! При направения преглед в годините назад се вижда, че има флуктуация на данните, тоест не е постоянна тенденцията на завишаване. Всичко това е известно и в Дирекция „Управление на водите“ се прави анализ на целия водоносен хоризонт поради наличието на уранова мина в близост до помпена станция „Хасково – Това, което е предприето от служебното правителство след 10 април 2017 г., е следното. Както вече казах, създадена е вътрешноведомствена група.

органи, е издадена заповед от месец април, в която е уредено взаимодействието между момента на получаване на анализа от лабораторията до уведомяване на компетентните органи.

Превишенията са в помпени станции „Хасково – 1“, „Хасково – 2“ и помпена станция „Узунджово – В периода 12 – 18 април 2017 г. на базата на анализа на наличната информация са разработени схеми за мониторинг на подземните води в обсега на цялото водно тяло – не само в Хасково.

специализирани хидрогеоложки проучвания в района на град Хасково. Отправихме писма към Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и

В момента се извършва преглед на наличните водни ресурси в други водни тела, разположени в близост до град Хасково, за предварителна оценка на възможностите за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на град Хасково. Продължава събирането на информация и тя ще бъде включена в анализа на натиска, въздействието и риска за състоянието на водните тела, които ще дадат отражение в плановете за управление на речните басейни, а при необходимост и за прецизиране на изпълнявания мониторинг на зоните за защитените питейни води. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър на околната среда и водите. Преминаваме към въпросите от Парламентарната група на Обединените патриоти. Заповядайте, господин Станилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нашият въпрос е към министъра на околната среда и водите и се състои в следното.

са извън контрол, не могат да бъдат контролирани по смисъла на производството. Затова лично аз смятам, това е мое мнение, че причината е именно липсата на контрол

оттам нататък да се предприемат дългосрочни мерки за прекратяване, създаване на бариери и недопускане на тези замърсители в тръбните кладенци и сондажи за питейно-битово водоснабдяване. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър на околната среда и водите. Втори въпрос от Парламентарната група на Обединените патриоти. Заповядайте, господин

То е следното. Има ли информация в министерствата във връзка с изграждането на незаконните сондажи за добив на води от слоя неоген–кватернер, който е в Източно-Беломорския район, с дълбочина между 130 и 200 метра, като тези сондажни кладенци се изграждат предимно за напояване? При неправилната им направа от неоторизирани фирми се допуска смесване на води от различни слоеве. Това означава, че води със съдържание на уран и алфа- частици биха могли да попаднат във водите за питейно битови нужди чрез смесването на два различни слоя, например сармат и валанж.

Заповядайте, уважаема госпожо Министър на околната среда и водите. Тази междуведомствена група, която е създадена

Такива разрешителни за водоползване ги дава Министерството на околната среда и водите. Така че при незаконен сондаж ние не можем да издадем разрешително за водоползване. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър на околната среда и водите. Трети въпрос от Парламентарната група на Обединени патриоти? Няма. Преминаваме към въпроси от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Адемов. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател и служебен министър на здравеопазването, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е към служебния министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. От информацията, която ни предоставихте, и от публичната информация, с която разполагаме, в това число и от медиите, става ясно, че пределно допустимите концентрации на естествения уран и на алфа частиците в регионите Хасково и Първомай са над пределно допустимите концентрации. Нещо повече – става ясно, пак по информация от медиите, че част от тази информация за един определен период от няколко месеца, а според някои и няколко години, е укривана по различни причини. Съгласно българското законодателство мониторингът, одитът и контролът върху качеството на питейните води се извършва от регионалните поделения на вашите три министерства. И в тази връзка моят въпрос към Вас, д-р Семерждиев, понеже регионалните здравни инспекции отговарят за мониторинга, одита, качеството на питейните води, смятате ли, че има нужда от законодателни промени, които да оптимизират и да направят по-ефективен контрола върху качеството на питейните води? Говоря не само за закони, а и за подзаконови нормативни актове, които биха подобрили ефективния контрол върху качеството на питейните води. На следващо място: смятате ли, че са необходими скринингови прегледи на хората в засегнатите региони, които да докажат евентуална етиологична зависимост на повишението и концентрация на естествения уран и алфа активност

От осем населени места бяха взети по две проби, бяха установени тръбните кладенци, в които имаше повишени съдържания на уран, бяха ограничени подаването на вода и водоползването от тях. И в резултат на това нашите проби при краен потребител показаха, че всичко е в норма, така че за Първомай специално можем още сега да кажем: няма никаква опасност, не е и имало. Разбира се, за известен период от време се е налагало да се правят замервания с оглед установяване къде има завишени количества и те да бъдат изключени. По отношение на това дали е имало укриване на информация, аз не бих могъл да отговоря, защото в крайна сметка ние получаваме сигнал на 4 април и реагираме светкавично. Виждате, че във всеки един ден оттогава досега ние предприемаме мерки и тези мерки не са инцидентни от страна само на Министерството на здравеопазването, а включват и другите две министерства, които имат отношение към водите. А създаването на тази Междуведомствена работна група гарантира, че координацията между трите ведомства ще бъде Тя има за цел също така да привлича допълнителни компетенции примерно от Министерството на икономиката или от Министерството на земеделието за оценка на храни, за оценка специално специално на бивши уранови рудници, как са запечатани кладенци и така нататък, и така нататък. Точно това е и една от задачите на тази Тристранна междуведомствена работна група – да прецени законовата и подзаконовата нормативна уредба дали отговаря достатъчно добре на това да има взаимна информираност между отделните отговорни ведомства, дали тя ще бъде навременна, по какъв начин ще се осъществяват координираните оперативни действия по решаване на проблемите. това, което направихме, показва, че такава необходимост вече, мога да констатирам, има. И работата на тази група ще завърши с такива препоръки за промени на нормативни актове, а вероятно може би и за законови – в това не мога да бъда абсолютно сигурен. По отношение на скрининговите прегледи с оглед на това дали действително ще могат да бъдат установени някакви специални вреди за здравето, тук бих искал да кажа нещо много категорично –радиологията не става бързо. За нея ни трябват три до четири месеца. И не е достатъчно да се оценят само общите индикативни дози на алфа и бета нуклеиди, а трябва да бъдат включени освен урана и много други, които са с някаква степен на радиоактивност: олово 210, полоний 210, радий – 226, 228, радон, уран във всичките му разновидности – 238, 234 и 235. и 235. Ние вече сме предприели такива действия и Националният център по радиобиология и радиационна защита предполагам до три месеца ще трябва да даде такава обща оценка за индикативната доза. И тук искам да кажа нещо много категорично, Вие това ще го разберете много добре: общата индикативна доза се мери годишно и нормата й е 0,1 милисиверта за година. Световната здравна организация допуска превишение на тази обща индикативна доза до 10 пъти, тоест до 1 милисиверт на година. досегашните отклонения въобще не са сигнификантни за това, че има здравни рискове. По отношение обаче на това, което казвате, като възможност за направа на скринингови програми за онкозаболявания или за бъбречни заболявания, защото онкозаболяванията, споменах, за това може да се даде от радиологичните изследвания, още отсега мога да кажа, че надали ще има някакъв положителен резултат, напротив – той ще бъде отрицателен, почти съм сигурен в това, но по отношение на химичния елемент уран, знаете, че той се отстранява през бъбреците, биха могли да възникнат някакви бъбречни проблеми. Такива не са наблюдавани, никаква ендемичност няма в Хасково, въпреки че там до 1990 г. се добива огромно количество уран. Може би над 300 тона са добити в тази уранова мина. Ето защо ние не намираме нужда от направа на някакви специални скринингови програми, но за сметка на това поискахме от Националния център по обществено здраве информация, и то хронологична информация в годините какво отчита раковият регистър, онкорегистърът, регистърът на онкозаболяванията. Ако установим сравнително в годините някаква степен на динамика, разбира се, веднага ще вземем съответните мерки. Изискахме също така и информация както от Националния център по обществено здраве и анализи, и от Националната здравноосигурителна каса по отношение на всички онези заболявания, които са свързани с клинични пътеки, третиращи

страната, разбира се, ще предприемем и някакви по-специални мерки. На този етап обаче категорично отговарям: няма никаква нужда от това. Ще направим съответните статистически изследвания и в момента, в който сме готови с резултатите, ще ги оповестим. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Заместник министър-председател и министър на здравеопазването. Втори въпрос от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Чакъров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! В самото начало бих искал да обявя, че въпроса го задаваме съвместно с колегата Йордан Цонев, който е народен представител от област Хасково, аз – като народен представител от

ще бъдат добри, пък дано и в област Хасково да се нормализира ситуацията, както Вие представяте тази информация. От наличната публично достъпна информация, госпожо Министър Министър на околната среда и водите, става ясно, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив е установила повишени стойности по показателите естествен уран и обща алфа-активност в периода февруари – март 2007 г. при подготовката на Годишния доклад за 2016 г. Същевременно на сайта на Дирекцията е качена информация, съгласно която данни за превишение на показателите естествен уран и обща алфа-активност е имало и през 2016 г. Казвам го, защото на 27 април 2016 г. Басейнова дирекция – Пловдив, е представила информация за това пред Областна дирекция, Областна администрация – Хасково, община Хасково, РЗИ, „ВиК“ ЕООД – Хасково, РИОСВ и така нататък – на всички компетентни институции съгласно съответната наредба, да не я посочвам сега. Нещо повече, до този момент фокусът ни е бил за последните няколко месеца

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми д-р Чакъров, с риск да се повторя ще кажа, че в данните, които са изнесени по години, действително има флуктуации. Има години, в които нямаме превишение – това е 2013 г. В някои години имаме по-висока концентрация за подземните води, в други имаме по-малка. В дирекция „Води“ се правят такива анализи по отношение мониторинг на качествата на тези подземни води. Това се прави непрекъснато. В момента по Оперативна програма „Околна среда“ имаме заложена такава програма за разширяване на този мониторинг, мониторингови точки, плюс допълнителни показатели, които да бъдат изследвани. Отново ще кажа, че тук трябва да бъде създадена широка група, в която да участват и други специалисти – геолози, хидрогеолози, хидролози, за да може да се види от всички в годините около

възможност да се ограничи тези замърсители да постъпват към кладенците. И не само за уран и алфа-активност, по принцип за другите показатели, каквито са нитратите, особено нитритите и фосфатите. Но сега сме на тема уран. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Министър на околната среда и водите. Трети въпрос от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Ибрямов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители, господа министри! Господин служебен Министър на регионалното развитие и благоустройството, въпросът ми е към Вас. Колеги, помните ли филма „Ерин Брокович“, в който Джулия Робъртс се бореше за живота и здравето на много хора, подложени на екологично замърсяване на водата? А сега си представете, че действието се развива в Хасково и Първомай. Още миналата година е имало данни за завишени норми на уран и алфа-активност във водата, но случаят не е получил гласност. Това буди ред въпроси, свързани с регионалната политика в региона и с нарушаването на десетки членове на наредбата.

Допустимата норма за съдържание на уран в питейната вода е 0,03 милиграма на литър, но от пробите в два кладенеца в Хасково е установено количество 0,06 милиграма на литър. Завишено количество на уран е открито и в Първомай. Съгласно Наредба № 9 на всеки пет години трябва да се правят радиологични проучвания на водата. Правени ли са такива през последните десет години, кога и какви са резултатите от тях? Настояваме протоколите за анализ на водите да бъдат оповестени публично и да бъдат предоставени на съответните органи, включително и на парламента с цел установяване на истината и вземане на адекватни мерки колкото се може по-бързо в интерес на населението. По този закон тези протоколи трябва да се съхраняват във ВиК дружествата. Районът е определен като рисков, тъй като там преди години са експлоатирани минни находища по различни способи за добив на уран и редки метали. Правени ли са извънредни проби?

Господин Министър, въпросът ми е: има ли въобще контрол върху ВиК -дружеството, респективно дружествата, и кой е контролиращият орган към Министерството? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ибрямов. Заповядайте, господин Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! ВиК – Хасково, съвместно с РЗИ – Хасково, имат съвместна договорка за мониторинг на водата от помпените станции. В Годишния доклад на контрольора на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково не са посочени данни – говоря за Годишния доклад 2016 г., за замърсяване на водата за питейни цели и не е уведомен министърът на регионалното развитие и благоустройството за проблем от такъв характер. Относно забавянето, както казахме и тримата министри тук, на 4 април РЗИ и ВиК – Хасково, са уведомени от Басейнова дирекция за завишени показатели от пробовземане от септември месец и доказани доказани с протокол от октомври месец 2016 г. Това е ситуацията, на която аз също не мога да отговоря, защо чак април месец са уведомени ВиК дружеството и Районната здравна инспекция. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на регионалното развитие и благоустройството. Минаваме към кръга въпроси на Политическа партия „Воля“. Моля заповядайте, господин Марешки. ВЕСЕЛИН Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри, Чуха се много числа, започващи с нула, след запетайката още няколко нули и малко цифри накрая, чуха се и такива думички „алфа“, „бета“, „гама“ и какво ли не, което, предполагам на повечето от Вас и на обикновения българския гражданин, нищо не им говорят От друга страна, се чуха подвиквания – от едната страна на залата най-ясно чух „Орешарски”, от другата имаше някакви други. Стана ясно, че ще чакаме резултатите от замърсяването. Дай Боже, да няма смъртни случаи, но може би ще има онкоболни или с дихателни заболявания. Аз лично си правя два извода от това, което чух до момента. Единият е, че явно бавно и методично нас, гражданите на България, ни тровят с некачествена вода, некачествени храни и некачествен въздух – наскоро имаше такива данни за София и за много други райони, за обгазяване.

не е участвала в управленията в тези моменти. Единственото, което не стана ясно и което всъщност нас като формация „Воля“ и нашите симпатизанти, а и не само тях, като всички български граждани ни интересува, в крайна сметка, след като има вина, кой е виновният за тази ситуация? Защото, с всички тези неща, които си говорим – подхвърляния на такива дълги числа и безсмислени фрази, всъщност се опитваме отново да заметем вината, а точно това е проблемът в нашата държава, че винаги има вина, а няма виновни за това. първо, питам – който от министрите има смелостта и отговор на въпроса, кой е виновен? Ако не го намерим, призовавам да направим една анкетна комисия и тя да не се разтурва, докато не се намери виновникът за тази ситуация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И все пак към кого Ви беше въпросът, към кого от министрите?

Заповядайте, господин Вицепремиер и министър на здравеопазването. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Марешки! Изпълнителната власт не прави разследвания кой е виновен. Изпълнителната власт има за цел да извлече поуки от миналото и, за да не превърне бъдещо в мистерия, да се концентрира върху настоящето и да решава проблемите. И точно това правим ние! И се надявам, че днес го демонстрирахме с отговорите си, защото във всеки ден от 4 април до сега ние предприемаме конкретни мерки и решаваме конкретни проблеми. По отношение обаче на вината може спокойно да се каже, че тя ще бъде установена, тъй като и Районната прокуратура в град Хасково, и в София Върховната прокуратура са предприели действия по търсене на истината и установяване на вини. Така че те ще се произнесат по този въпрос. Аз обаче ще се обърна към Вас със следното предложение, тъй като сте за първи път в Народното събрание, да обърнете внимание на нещо, което е изключително важно и което искам да споделя с Вас. В България се правят пречиствателни станции за отходни води. Пожелавам Ви Вие да направите програма за пречиствателни станции за питейни води,

Нямате. Преминаваме към втори кръг въпроси. Думата имат народните представители от Политическа партия ГЕРБ. Моля, заповядайте. Заповядайте, господин Нанков.

Вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми народни представители! Водейки се от веруюто, че здравето, животът, безопасността на българските граждани е в основата на всяка провеждана политика с малко отклонение започвам, не мога да се съглася с констатациите, които бяха направени в началото от вносителя, който повдигна обвинения, преки обвинения към бивши министри. Мисля, че трибуната не е мястото, откъдето трябва да се правят такива обвинения. Има си органи, в момента и Прокуратурата знаят, и други разследващи институции правят проверка на казуса с Хасково и качеството на водата в кладенците и, разбира се, при самите потребители. Ще задам конкретен въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството, тъй като в проведената до тук дискусия се направиха някои много конкретни и точни изводи и се дадоха показатели по личните компоненти, по различните съответно нива на потребяваната от населението вода. Защо употребявам думата „нива“? Защото едно е качеството на водата на подземните водоизточници, на обемите вода в подземните водоизточници, на второ място е качеството на водата в кладенците, тази, за която говори господин Вицепремиерът. има компетенция за подземните води, но никъде досега не чухме в отговорите на тримата министри какво се случва с качеството на водата, като коментират хванатите следи на кранчето, тоест при потребителите. При потребителите! Това е точният и коректен въпрос, който трябва да отправя към тях, тъй като мисля, че в един хронологичен разрез назад във времето в продължение на десет години трябва да сме наясно и ние, и всички български граждани, какво е качеството на водата на кранчето, тоест при потребителите в Хасково. Това, което чух от отговорите на поставените въпроси, не знам дали е успокояващо – за мен лично не е, но мисля, че служебното правителството към момента не се поддава на манипулациите за политизиране на случая като, отново повтарям, казусът е изключително важен. Все пак касае здравето и живота на българските граждани. Ако може да дадете отговор на този въпрос – в последните десет години на кранчето правени ли са изследвания и МРРБ има ли информация за Благодаря Ви, уважаеми господин Нанков. Давам думата на уважаемия Министър на регионалното развитие и благоустройството. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда кратък. Да, правени са такива изследвания. За последната година са правени

Има ли втори въпрос? Няма. Преминаваме към групата въпроси от Парламентарната група на БСП за България. Заповядайте, господин Кутев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! От разговора досега разбрах, че още през 2015 г., 2016 г. и накрая и 2017 г. – в началото, имаме данни, че има завишени показатели, които в крайна сметка са над нормите.

че то е стигнало в Министерството през октомври и ноември и че е публикувано на страницата на Министерството на регионалното развитие, или по-точно на околната среда и водите е публикувано на 15 януари. Значи Вие, госпожо Дариткова, защото Вие се обаждате, а тогава именно Вие бяхте председател на комисия.

много отдавна да са задвижили процедурата, не и април месец. Защото април месец някакъв човек от Басейнова дирекция Ви изпраща писмо. И току-що госпожа министърката каза, че, видите ли, Министерството на околната среда и водите нямали правомощието

Веднага, след като разбрах за проблема, взехме мерки за неговото решаване. Дни след оповестяването му, разбрах, че прокуратурата в Хасково се е самосезирала.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Нека не принизяваме тази трибуна още от началото на функциите на Четиридесет до персонални атаки и обвинения, а да търсим наистина глобално решение на проблемите. За Вас са познати текстовете на Конституцията, според които има разделение на властите. Парламентарната комисия по здравеопазването не провежда проби на питейната вода, не провежда проби и на кладенчовата вода. Ясни са какви са функциите на Комисията, и Вие сте забравили вероятно заради отсъствието Ви от парламента. (Ръкопляскания да не се връщате в ролята, която, мисля, че вече е останала в историята, и да не се държите като Георги Димитров на Лайпцигския процес от тази трибуна (реплики: „Браво!“

Моля, заповядайте. Заповядайте, господин Нанков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! От всичко казано дотук, изприказваха се много приказки, може би в момента някъде в Монтанско пият вода със завишено съдържание на уран и примерно или алфа-активност и след половин или след една година ние ще разберем, че това се е случило, подхождайки по примера и субординацията между институциите с днешния дебат. Съжалявам, че на Вас, господин Министър, трябва да задам един въпрос: кога в Министерството на регионалното развитие за първи път се получи информация, че има нарушаване на нормите на водата за питейно-битово водоснабдяване в град Хасково? И ако това е известно от октомври до началото на годината, какво се е случвало в Министерството? Имало ли е съзнателно укриване, стаяване на такава информация във Вашето Министерство, или може би целта е населението да не се вълнува преди президентските или преди парламентарните избори, защото главният санитарен инспектор – няма да му казвам името, беше в листата на област Хасково? Може би неговите отговорности са такива, че той, превишавайки правата си, може да укрие такава информация през Регионалната здравна инспекция. Ангел Кунчев, господин Цветанов, е името му. Да, от Вашата листа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В Министерството на регионалното развитие, господин Генов, научихме от писмо на ВиК – Хасково,

Закона за здравето контролът е от главния държавен здравен инспектор на Република България, регионалните здравни инспекции и Националния център по радиобиология и радиационна защита,

уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е към министъра на околната среда и водите. Днес коментираме превишените норми на уран в питейната вода в град Хасково, но проблемът е много по-голям. Проблемът не е от две-три седмици, тук говорим за трайно консумиране на такава вода от гражданите в област Хасково. През изминалата година се утвърдиха плановете за управление на речните басейни на По време на обществените обсъждания бяха проведени срещи и консултации с представители на общини, РИОСВ, общински служби „Земеделие“, областни администрации и ВиК операторите. На една от срещите на 27 април в Хасково по отношение на обсъждане на проекта експерт на срещата обявява, че за последните шест години от плановия период за последните шест години от плановия период нормите са станали по-строги и е необходимо по-често да се прави мониторинг там, където има отклонение. Споменава се, че през отчетения период три пъти са констатирани превишения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На зададения въпрос аз вече отговорих. Министерството на околната среда и водите публикува тримесечни отчети, които са публично достояние. Всеки гражданин на републиката може да види всички резултати по над 200 показатели, които се анализират.

Очаквах, че в Народното събрание ще говорим по същество и ще решаваме проблеми от тук нататък, а няма да бъдем разследващ орган. Госпожо Желева, ако сте искала да станете такъв, мисля, че мястото не е тук. Можеше да станете прокурор или разследващ полицай. Благодаря, господин Дечев. Преминаваме към следваща група от въпроси. Давам думата на Парламентарната група на Обединените патриоти. Нямат въпроси. От Парламентарната група на Движението за права и свободи

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми е към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството.

ЕООД – Хасково, за завишените нива на естествен уран и общата алфа активност и е поискала промяна в Програмата за мониторинг и предприемане на последващи действия. Искам да посоча, че въпросното ВиК е със 100% държавно участие и министърът на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите на принципал. В тази връзка какво е предприело ВиК дружеството? Има ли информация в други помпени станции на ВиК ЕООД – Хасково, да има завишени нива на естествен уран и обща алфа-активност?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно годишния доклад за дейността на ВиК – Хасково, през 2016 г. дружеството притежава разрешително за водоползване за питейно и битово водоснабдяване за общините Хасково, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово, Ивайловград, Стамболово и Минерални бани, издадено от Министерството на околната среда и водите. Съвместно с Районната здравна инспекция – Хасково, дружеството е разработило, както споменах и в предишен въпрос, Програма за мониторинг на качеството на питейната вода съгласно изискванията на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно битови цели.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Този път въпросът ми е към вицепремиера

– Пловдив, уведомява всички компетентни институции – както ВиК, така и РЗИ. Въпросът ми е: след това уведомяване какви действия са предприети от съответните компетентни органи и институции с оглед опазване здравето и живота на хората и на околната среда? Какво е било действието впоследствие? Да не се фокусираме само към последните месеци. Нека да видим точно каква е причината,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми д-р Чакъров, преди да отговоря конкретно на Вашия въпрос, бих искал да кажа, че ние, трите ведомства, които сме представени в момента пред Вас, реферираме данните от изследванията на водата към различни наредби – Министерството на здравеопазването основно към Наредба № 9, тоест вземат се питейни води на кранче и те се изследват, докато другите ведомства реферират към Наредба № 1 и Наредба № 12. Трябва да се прави разлика между докладите на различните ведомства по отношение на това какво изследват и по какъв начин дават своите оценки.

Предполага се, че там е присъствал конкретно някой от РЗИ – Хасково, но аз не мога да посоча името му. Факт е обаче, че след това има предприети действия от РЗИ – Хасково. Аз ги цитирах в първоначалното си изложение. Д-р Димитрова, директор на РЗИ –Хасково, на 12 август 2016 г. изпраща нарочно писмо до директора на ВиК – Хасково, с което му посочва, че следва да извърши периодичен мониторинг по радиологични показатели на питейната вода в конкретни зони, които аз показах като списък и конкретно установяване на отклонения, за да може във връзка с прилагането на тези два пъти намалени дозови нива на съдържание на естествен уран във водата да се изследва каква е динамиката в нейното съдържание. В резултат В резултат на това ВиК – Хасково, реагира адекватно и започна такива изследвания. Последното изследване, което то прави и което не сигнализира – за което досега не сме говорили, е на 16 март 2017 г., когато по собствена инициатива вземат вода от тръбни кладенци и я изпращат като частно изследване в Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! В този дебат имаше три важни въпроса. Първият беше: скрита ли е информация и има ли някой виновен? Общо взето дебатът през последните два часа се концентрира точно върху тази тема. Колеги се опитаха да превърнат трибуната на Народното събрание в народен съд. Не им се получи, някак си. Вярвам, че има институции в тази държава, които ще стигнат до истината и ако има виновни, те ще бъдат наказани. Вторият важен въпрос е: откъде дойде този уран? И аз съм народен представител от Хасково, цял живот съм живял в Хасково. Мен също ме вълнува тази тема. Истината е, че уранодобивът в България започва през 1946 г. в района на град Бухово край София. От 1956 г. той се провежда от фирма „Редки метали“. През периода 1946 – 1990 г. по количествата на добит уран и по доказани запаси страната се нарежда на четвърто място в Европа. През периода 1958 – 1979 г. са построени и два завода за преработка и производство на стоков уранов концентрат със средно съдържание на уран 82% и високи физикохимични показатели. До 1993 г. са разработени общо 42 находища – 26 находища чрез конвенционален подземен добив, 16 – чрез изслушване със сондажи. Общата продукция за периода 1946 – 1992 г. е оценена на 21 хиляди тона уран. Интересното е, че, въпреки че през 1992 г. има решение на Министерския съвет, с което се прекратява уранодобивът и се забранява тази дейност в България, два пъти тази тема е поставяна на дебат пред българското общество – веднъж през 2007 г., и веднъж през 2014 г. с мотиви, че има търсене и отправени искания на международни компании за достъп, да дойдат отново на българския пазар и отново да се разработват нашите находища. Истината е, че в момента има възраждане на ядрената енергетика. Ще цитирам наш колега тук, негови думи само преди две години: „В цял свят и все повече компании започват да се интересуват от нашите находища“. в заключение – „…че наистина може да има положителен ефект върху българската икономика от това“. Добре, че не се е случило нито в 2007 г., нито в 2014 г. Третата тема, която е най-важна и която според мен трябваше да бъде предмет на този дебат, е какво може да се направи оттук нататък, за да няма риск за живота и здравето на хората, да няма дори съмнение, защото както чухме от тримата колеги министри – те казаха, че нямат категорични доказателства и по-скоро са убедени, че няма риск за здравето на хората? Чакат окончателни резултати. Чу се, че нямаме изследвания на кранчето, имаме изследвания на няколко броя сондажи – 3,7 от общо 30, само че водата на кранчето е смесена, както от

Важният въпрос е: какво е качеството на водата на кранчето? Нямаме неоспорими доказателства. Това, което чухме, е, че по-скоро хората няма от какво да се притесняват. Въпреки всичко има нещо, което трябва да се направи най-бързия начин. Директорът на ВиК – Хасково го е написал: „Това, което трябва да се направи, е да се реши категорично ситуацията с водоснабдяването на Хасково веднъж и завинаги, като се изключат въпросните сондажи, за които имаме съмнение, че имат високи стойности на уран, изолират се, изключат се и се направят нови сондажи“. В тази връзка директорът на ВиК – Хасково, е дал предложение за дублиране на четири броя кладенци с 40 литра очакван дебит на водата – ориентировъчна стойност 500 хил. лв.; подмяна на съществуващ водопровод с нов, който да провежда допълнителни водни количества

очакван дебит около десет литра на секунда с ориентировъчна стойност около 400 хил. лв. и възстановяване на пропаднал участък на напорен водопровод, довеждащ водата до резервоар – 4000 куб. м. Водопроводът е с Ф 400 на стойност около 200 хил. лв. Това, което трябва спешно да се направи, е Министерският съвет, и като народен представител от Хасково призовавам колегите министри да инициират постановление на Министерския съвет, с което да се отпуснат въпросните около 2 млн. лв. на община Хасково, за да започнат по най-бързия начин изграждането на тези нови сондажи, възстановяването на водопроводите, за да може проблемът в Хасково, който, както Ви прочетох, е от 1946 г. – да се надяваме, че е само в Хасково, а не е на всички останали 46 места, където е

Госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Това, което се случи днес в залата, беше всичко, но не и дебат. Каква работа свършихме? Кой въпрос решихме днес? Нито един. Поговорихме си два часа. Резултат – никакъв. Какво разбраха онези, за които беше предназначено изслушването – българските граждани, и не само в Хасково? Разбраха няколко неща: има превишение на нормите на уран във водата, но не е опасно. Не е опасно, но водата е спряна и не трябва да се ползва. Не се знае какъв е ефектът върху здравето на народа. Ще го разберем след три-четири месеца, ако се наложи да направим такова изследване. Не се знае коя е причината – дали са урановите мини, и ще видим някога да търсим причината. Междувременно, докато течеше нашата дискусия, дойде информация от Варна за същия проблем в Садово и в Аврен. Имате протоколи за тази работа в министерствата от 11 ноември 2016 г. ги има там и досега се чакат някакви констатации и проверки. Колко месеца? – Четири. Сигурно има и други такива места в България?! Днес, уважаеми колеги, си тръгнахме по установеното русло на работата на Народното събрание – много приказки, без никакво съдържание, без резултат и без решение за онези, които са ни изпратили тук. Според нас трябва да решим три въпроса. Първо, къде в цялата страна има такъв проблем? Кой трябва да контролира консервирането и наблюдението върху урановите мини?

ние ще поставим ли някога тук откровено и истински въпроса за политическата отговорност, колеги? Ние знаем, че има разделение на властите и знаем, че прокуратура и съд ще се произнесат за наказателната отговорност, но кой ще носи политическата отговорност? Служебният кабинет днес замете следите на предишното правителство. Правителството на Бойко Борисов, министрите Москов, Ивелина Василева и Лиляна Павлова ще носят ли политическа отговорност за мълчанието си в продължение на шест месеца и за отражението на това мълчание върху здравето на българския народ?

В този парламент ще се поставят истинските въпроси на обществото и ще се търсят решенията на проблемите от Парламентарната група на „БСП за България“. тъй като това не беше дебат, това беше имитация, това беше замитане на следите от страна на служебния кабинет за кабинета на Бойко Борисов, няма да оставим това така и веднага след свършването на заседанието внасяме подписите за специална анкетна комисия, която да продължи да се занимава с въпроса, но не само в Хасково. В цяла България да установи случаите, да предложи мерките за решаване, да предложи и законодателните промени, за да се прекрати с това отношение към българския народ, включително и отношение от страна на българския парламент. Тук, колеги, от наша страна ще имате обективно, аналитично, реално предложение за решение на проблемите, но ще имате и истината в очите

лошо. Удовлетворен съм от това, че народен представител от спечелилата изборите партия постави истинския въпрос. Истинският въпрос! Впрочем, началото на урановото производство в България е 1939 г., когато Райхът започва да използва мината в Елешница за бъдещата германска ядрена бомба, която така и не се състоя. Тогава е било известно само това ураново находище в Европа и затова те се експлоатирали него. Но, както и да е. В Четиридесет и второто народно събрание Парламентарната група на „Атака“, сега в състава на „Обединени патриоти“ внесе Проекторешение за възстановяване на урановото производство в България като държавна задача. Ако това беше станало, сега тези уранови мини щяха да бъдат контролирани и нямаше да се получи такава ситуация. Мисля, че трябва да влезем в дълбочина и да отстраним причините, а не да се занимаваме с резултатите, което, както виждате, не получава решение, а получава само предложения. С това Проекторешение, което Народното събрание гласува, и след това властта не направи нищо, аз внесох в Народното събрание ей такава дебела папка с всички оценки от пет души инженери-геолози на производството на уранов концентрат. През 1993 г. беше закрито урановото производство в България под натиска на конкуренцията. Това беше единствената причина. Доказателството в тази папка от тези експерти от най-високо равнище геолози на така нареченото „Обединение „Редки метали“ беше, че няма никаква опасност за околната среда, че урановото производство е чисто, че цената на урана е много висока и ако ако се вложат средства в това производство след две-тригодишна експлоатация тези средства се връщат и почва печалбата, която е някъде от порядъка на 15-20 мил. долара годишно в държавния бюджет. На това никой не обърна внимание, никой не каза нищо от трибуната, с изключение на Делян Добрев, който го отнесе, разбира се, по принципа на неолибералната икономика към частни инвеститори. Държавата е единствената, която може да възстанови това производство като цяло, да го контролира и да отговаря за всичко. Затова може да Ви звучи екзотично, но глобалното решение на този въпрос се състои именно в това, а то минава още по нататък – просто да си върнем държавата. Да имаме държава и тогава няма да се получават такива неща. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов. Давам думата за отношение на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Чакъров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! От проведеното изслушване е видно, че са предприети определени действия и мерки от страна на различните компетентни органи, различните ведомства.

изцяло са ефективни и е постигната целта своевременно да се реагира на създалата се ситуация? За съжаление, отговорът не може да бъде категорично убедителен и не визира само предходните няколко месеца, ни визирам само времето за действие на служебния кабинет. Видно е, че проблемът датира, поне официално, от годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ – Хасково. Добре е, госпожо Костова, че „Басейнова дирекция“ е реагирала април месец предходната година, но е видно също така, че съответните компетентни органи не са действали изцяло с оглед на своите правомощия и не са се ангажирали изцяло с този проблем, така че той да бъде решен. Доктор Семерджиев, благодаря за коректната информация, която предоставихте за действията на РЗИ след април месец предходната година. Видно е, че август месец е имало такава среща, на която всичко това би следвало да бъде обсъдено и да бъдат абсолютно императивно предприети съответните мерки и действия с оглед на превенция на ситуацията, на която в момента сме свидетели. От това, което се каза тук, определено е видно, че трябва да има много по-добра координация между съответните компетентни органи. Доктор Семерджиев, не може да има различни показатели и различни изследвания съобразно съответните наредби. Изследванията трябва да бъдат унифицирани. В това отношение, ако трябва да се създаде веднага една работна група между различните министерства, която да унифицира подхода. Така че ние трябва да бъдем максимално коректни и обективни към всички наши съграждани, към нас, така че приоритет трябва да бъде опазването на здравето и живота на всички ни и на околната среда.

подробен, обстоен преглед на състоянието на всички уранови мини, които са се експлоатирали в предходни години. Трябва да се види по какъв начин са рекултивирани, какво е тяхното състояние, има ли

да бъдат коректно информирани в обществеността и в различните населени места, че няма такъв риск, а там, където има такъв риск, е необходимо да бъдат предприети съответните мерки и действия. Така че има още какво да се свърши.

най-правилния и съответно адекватен начин. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров. Давам думата за отношение на Парламентарната група на Политическа партия „Воля“. Заповядайте, господин Марешки. Уважаема госпожо Заместник-председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Явно, че Парламентарната група на „Воля“ ще бъде тази, която ще повдига топката, не знам дали заради поставих много остро точно този въпрос: кой всъщност ще понесе политическата отговорност. Точно тогава поставих въпроса и за тази Анкетна комисия, за която после чух, че и госпожа Нинова потвърди, че ще бърза да внесе. Радвам се, че имаме последователи. Идеята е не само да решим в момента кой трябва да носи отговорността. Идеята е да дадем ясен сигнал, че, когато има вина, трябва да има и отговорност. Няма да допускаме да стават замитания на проблемите и тласкане в безвремието два-три месеца напред, назад и накрая всичко да се замита и да няма отговорност, защото така даваме сигнал на всички останали, които правят нарушения, че това се поощрява от законодателя и от правителството. В това Народно събрание, защото скоро ще трябва да се прави правителство, ще трябва да се решава въпросът с доходите, със сигурността, явно ще бъде забравен един въпрос, който много дълго се поставя от някои от политическите сили и, за да дадем сигнал, че това няма да допуснем да остане в небитието,

В последно време се замълча по този въпрос, разпределиха се картите, никой не говори за златото на България. Ако в златото на България, в енергетиката на България, в мините на България, във всички тези наши блага изчезват милиардите необходими за повишаването на пенсиите на българските граждани, за повишаване на доходите на българските учители, полицаи и лекари,

С това приключи процедурата по изслушване на министрите. Искам да благодаря на заместник министър-председателя и министър на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и на министъра на регионалното развитие и благоустройството за участието в изслушването. Обявявам 30 минути почивка.